Процедурата по избора е съгласно Правилата, приети с Решение на Народното събрание от 12 декември 2019 г. Ще Ви запозная с Правилата за избор: „Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията от квотата на Народното събрание. 1. Заседанието се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание. С решение на Народното събрание на заседанието присъстват предложените кандидати. 2. Народното събрание изслушва доклада на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. 3. Провеждат се разисквания по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. 4. Народното събрание избира поотделно заместник-председателя и двамата членове на Комисията за регулиране на съобщенията. 5. Гласуването е явно чрез компютризираната система за гласуване. Ако има няколко кандидати за една длъжност, гласуването се извършва по азбучен ред на собствените имена на кандидатите, освен ако Народното събрание реши друго. 6. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. Ако няколко кандидати за една длъжност са получили повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители, избран е кандидатът, получил най-много гласове „за“. 7. Когато никой от кандидатите за съответната длъжност не получи необходимите гласове, се провежда повторно гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове „за“. Ако и при повторното гласуване никой от кандидатите за съответната длъжност не получи необходимите гласове, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор. Когато някой от кандидатите за съответната длъжност се откаже от участие в избора преди гласуване на кандидатурата му от Народното събрание и той е единствен кандидат за длъжността, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор за тази длъжност. 10. Ако няма кандидат за някоя от длъжностите, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор за тази длъжност.“ Колеги, давам думата на председателя на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения да ни запознае с Доклада. Благодаря, госпожо Председател. Ако ми позволите, най-напред процедура за допуск на петимата кандидати в пленарната зала – госпожа Кристина Георгиева Андонова-Хитрова, госпожа Анна Хаджиева, госпожа Деница Златева, господин Ердинч Хайрула и господин Пеньо Пенев. Моля да бъдат допуснати в залата. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля, режим на гласуване за така направената процедура по допуск на кандидатите.

Гласували 196 народни представители: за 191, против няма, въздържали се 5. Предложението е прието. Моля, поканете кандидатите в залата. Заповядайте, господин Летифов. ДОКЛАДЧИК „ДОКЛАД относно Изслушване на кандидатите за заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията от квотата на Народното събрание На свое заседание, проведено на 5 февруари 2020 г., Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения изслуша кандидатите за заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) от квотата на Народното събрание.

Изслушването се проведе по реда на Раздел IV от приетите на 12 декември 2019 г. от Народното събрание Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията от квотата на Народното събрание, представяне и публично оповестяване на документите и изслушване на кандидатите в Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, както и процедурата за избор от Народното събрание. Председателят на Комисията господин Халил Летифов обяви, че са постъпили следните предложения за: 1. Кандидат за заместник-председател на Комисията за регулиране на съобщенията – госпожа Кристина Георгиева Андонова-Хитрова, предложена от парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ; 2. Кандидати за членове на КРС: а) госпожа Анна Вълчева Хаджиева, предложена от народните представители Вежди Рашидов, Евгени Будинов, Искрен Веселинов, Валери Симеонов, Менда Стоянова, Гергана Стефанова, Димитър Лазаров, Слави Нецов, Боряна Георгиева и Елена Пешева; б) госпожа Деница Златкова Златева, предложена от парламентарната група на „БСП за България“; в) господин Ердинч Исмаил Хайрула, предложен от парламентарната група на „Движението за права и свободи“; г) господин Пеньо Атанасов Пенев, предложен от народните представители Валери Симеонов и Искрен Веселинов. Към предложенията, които са публикувани на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание, са приложени всички изискуеми документи съгласно Закона за електронните съобщения и приетите процедурни правила. Съгласно Раздел III от Процедурните правила е извършена проверка, в резултат на която за кандидатите не са открити документи, установяващи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към „Държавна сигурност“ и разузнавателните служби на Българската народна армия. Господин Летифов съобщи, че в Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения не са постъпвали въпроси към кандидатите от страна на юридически лица с нестопанска цел, професионални организации или от средствата за масова информация. Постъпило е писмо от Българската асоциация на кабелните комуникационни оператори в подкрепа на кандидатурата на госпожа Кристина Хитрова за заместник-председател на Комисията за регулиране на съобщенията. Народният представител Атанас Ташков представи кандидатурата на Кристина Андонова-Хитрова за заместник-председател на Комисията за регулиране на съобщенията. Госпожа Хитрова има повече от 21 години професионален опит в държавната администрация. Започва професионалното си развитие през 1998 г. като експерт в Министерството на промишлеността, трансформирано по-късно в Министерство на икономиката. През 2009 г. тя постъпва в администрацията на Министерския съвет, в дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз и международни финансови институции“. През 2017 г. заема длъжността „главен секретар“ в Агенцията по обществени поръчки като осъществява административното ръководство на Агенцията за изпълнението на нормативните и поднормативните актове, вътрешните правила и разпореждания, както и организира изпълнението на задачите между административните звена. От 2018 г. до сега госпожа Хитрова заема длъжността „главен секретар“ на КРС. Господин Ташков изтъкна, че госпожа Хитрова дава значителен принос за подобряване на взаимодействието със заинтересованите страни с цел публичност и прозрачност на дейността

Професионалното развитие на госпожа Хаджиева е свързано със създаването и регулирането на медийно съдържание. В периода 2002 – 2004 г. като член на Съвета за електронни медии участва в изработването на Стратегия за развитие на медийната среда, активно съдейства в медиацията за разработване на сигнализация за защита на децата от вредно съдържание, съвместно с Комисията за регулиране на съобщенията работи по проблемите на трансграничното замърсяване на радио ефира. Като член на СЕМ в периода

конвергентна медийна среда. Темите, пряко свързани с дейността на Анна Хаджиева в СЕМ, са за създаване на прозрачни, устойчиви и предвидими правила на конкурсите за радио дейност; привеждане на лицензните на радио операторите в съответствие с реално излъчваните програми и собственост. Народният представител Георги Свиленски представи кандидатурата на Деница Златева. Госпожа Златева има над 24 години професионален опит в областта на корпоративното управление, координацията на европейски въпроси и политики, управлението на европейски проекти, международното сътрудничество. Работила е като сътрудник на ръководителя на Делегацията на българските социалисти в Европейския парламент. второто народно събрание е председател на Комисията по европейски въпроси и контрол на средствата от Европейския съюз и член на Комисията по външна политика. През 2017 г. поема поста на служебен вицепремиер, отговорен за подготовката на първото Българско европредседателство на Съвета на Европейския съюз, и работи в тясно сътрудничество със службите на Европейския съвет, Европейската комисия, Европейския парламент и Постоянното представителство на Република България в Брюксел. Господин Свиленски изтъкна, че в годините Деница Златева е придобила сериозен вътрешен и международен авторитет, запозната е в детайли с процесите на подготовка и съгласуване на европейското законодателство, отстояването и защитата на националната позиция при неговото приемане, както има и солиден опит в двустранното

„Господин Хайрула е инженер по автоматика, компютърни техники и технологии. Притежава богат административен и управленски опит. Бил е председател на Комисията по „Приватизация, следприватизационен контрол, транспорт, енергетика и комуникации“ в Общинския съвет на Момчилград, както и кмет на община Момчилград. Господин Хайрула е бил заместник-председател на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения в Четиридесет и второто народно събрание и народен представител в Четиридесет и третото народно събрание. Ердинч Хайрула притежава дългогодишен опит в сферата на далекосъобщенията, работил е в системата на БТК и други свързани дружества. Народният представител Борис Ячев представи кандидатурата на Пеньо Пенев. Господин Пенев е магистър, специалност специалност „Право“. Професионалния си опит започва преди 18 години като юрисконсулт в „Кремиковци“ АД, където осъществява процесуално представителство на дружеството. Трудовият му път в държавната администрация започва в Агенция „Пътна инфраструктура“, преминава през Министерство на правосъдието и Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно почивно дело“. Към настоящия момент господин Пенев работи като главен юрисконсулт в дирекция „Правна“ на КРС, като работата му е свързана с регулацията на пощенския сектор и мобилните предприятия. След представянето им на кандидатите бе дадена възможност да допълнят данни от професионалната си биография и да изложат мотивацията си за заемане на съответната длъжност. От името на членовете на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения господин Летифов зададе въпрос към всички кандидати относно визията им за работата на Комисията за регулиране на съобщенията при формирането на политиката в областта на пощенските услуги и електронните съобщения и каква следва да е ролята на регулатора при внедряване на мрежите от пето поколение. След приключване на изслушването господин Летифов заяви, че ще бъде изготвен доклад, към който ще се приложи списък на кандидатите за заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията и проекти на решения за избор на всеки кандидат, участвал в изслушването. Предложение 1 – Списък на кандидатите за заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията. I. Кандидат за заместник-председател на Комисията за регулиране на съобщенията – Кристина Георгиева Андонова-Хитрова. II. Кандидати за двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията по азбучен ред на собствените им имена:

госпожо Председател, дами и господа народни представители! Надявам се, че всички парламентарни групи ще се изкажат днес и ще кажат кого ще подкрепят, защото е важно да се знае кой за кого ще гласува. Важно е да разберем Политическа партия ГЕРБ кои кандидати ще подкрепи – дали ще подкрепи кандидата на ДПС, или ще подкрепи кандидата на „Обединени патриоти“? Важно е да разберем

Според нас днес ще се види едно задкулисие. В това задкулисие от „Обединени патриоти“ няма да участваме, няма да носим отговорност за чужди грешки и чужди решения. Няма да носим отговорност за управлението, при положение че има уговорки кандидатът на ДПС да бъде подкрепен, включително от партия ГЕРБ, и ние се питаме: кое е управляващото мнозинство – ДПС и ГЕРБ ли са, или „Обединени патриоти“ и ГЕРБ? и ГЕРБ? При положение че двете парламентарни групи са мнозинство в парламента, как така ГЕРБ ще подкрепят кандидата на ДПС? Това ни е интересно да разберем. Ако не е така и сме сгрешили, нека колегите от ГЕРБ да излязат и да ме опровергаят, да кажат: не е така, ние ще подкрепим Вашия кандидат – господин Пенев, ще подкрепим нашите кандидати, които сме издигнали от ГЕРБ. Защо „Обединени патриоти“ трябва да носят отговорност после за избора на представител на ДПС? Откъде накъде или може би се формира някаква нова политика в България,

където ГЕРБ и ДПС заедно управляват общините, където ДПС имат заместник-кметове в общините, където ГЕРБ управлява. За нас това не е нормално! Ще Ви дам примери. Може да видите община Горна Оряховица, може да видите община Казанлък, може да видите Костинброд и много, много други, където ДПС се явяваха не от самата регистрация на ДПС – това никоя медия не го написа, много интересно как стана това, а се явяваха през регистрацията на ВОЛЯ, явяваха се през регистрацията на МИР, които ги видяхме какви борци са за машинното гласуване, явяваха се при всякакви други регистрации активистите и ръководството на ГЕРБ по общините. Не е ли така?! вече виждаме в определени общини, че има нови коалиции, при положение че там „Обединени патриоти“ също имат представители, но се управлява с ДПС. Ако колегите от ГЕРБ са съгласни да управляват с ДПС, ние нямаме нищо против. Всеки си носи кръста в политиката, но от „Обединени патриоти“ – ВМРО и НФСБ, не сме съгласни да носим негативите на управление, което включва ДПС във властта и на всякакви позиции. наистина държим и БСП, и ВОЛЯ, и независимите народни представители, и партия ГЕРБ да излязат и да кажат кого ще подкрепят, какви са мотивите и какви са доводите С кое е по-голям специалист кандидатът на ДПС за КРС? С това, че е от ДПС? Това ли е достатъчно? АНГЕЛОВ: Ако имате нещо да кажете, има процедура по начина на водене, аз не съм Ви прекъсвал, докато сте чели Доклада, нали така? Така че призовавам всички парламентарни групи да направят изказвания и да кажат ясно и категорично зад кого ще застанат днес.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Ангелов, този път съм абсолютно съгласен с Вас, но имам един въпрос. Вие казвате, че не искате да носите отговорност за това, което се случва, и за това, което ще се случи. Защо стоите в управлението? Защо носите тази отговорност три години? Напуснете управлението и ще падне голяма тежест от раменете Това правителство ще падне и това мнозинство ще си отиде, а този избор, за който говорите, няма да се случи. Тук, от тази трибуна, е лесно да се раздават квалификации, но е важно какво се случва с натискането на бутоните. Вие го направихте миналата седмица, като подкрепихте правителството; преди два месеца, когато гласувахте бюджета и всеки път доказвате, че на приказки се разграничавате, а на практика подкрепяте управлението. Това, което пък правят колегите от ДПС – натискайки бутоните, винаги са „против“, но си го подкрепят, когато трябва, така че нека да го няма това раздвоение. (Оживление.) Станете и кажете: ще напуснете ли управлението, при положение че това нещо се случи? Защото това са

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Ангелов, почти никога на Ваше изказване не реагираме, защото почти никога не са по съществото на дебата, но в този случай в този случай зададохте изключително важен въпрос. С кого наистина управлява ГЕРБ – дали с „Обединени патриоти“ или с ДПС? Този въпрос вълнува не само нас, а вълнува цялата българска общественост. Тъй като наблюдаваме много пъти, че Вие вземате решения под влияние на ДПС, всъщност излиза така, че ДПС управлява Вас, то действително с кого тогава управлява ГЕРБ? Дали Вие не сте откритото лице на ДПС в този парламент?

Господин Председател, дами и господа! Хубаво е, че има смях в залата и това е полезно. Госпожо Таскова, аз не знам какви очи имате от партия ВОЛЯ да коментирате въобще ДПС, при положение че си продадохте регистрацията по време на местните избори и техните активисти излязоха от Вашата регистрация, включително в Костинброд! Отворете и вижте справката – председателят на ДПС, активистите и членовете на ДПС са излезли от името на партия ВОЛЯ на местните избори, и не само там,

на ВОЛЯ. Вие нямате право да говорите за това, защото Вие подарявахте и продавахте Вашата регистрация на ДПС по места – там, където живее основно българско население, за да могат от ДПС да се прикрият и по този начин да спечелят по-голяма позиция в съответните общини!

да прокарва своите интереси, ние реагираме. Ние не сме съгласни точно Вие да ни критикувате, при положение че два пъти управлявахте с тях! Два пъти управлявахте с тях и българските избиратели Ви наказаха за това.

ДПС негласно подкрепиха на втория тур Вашия президент Радев. Вие поискахте да е негласно, защото хората нямаше да гласуват за него и може да се провери по всички секции – на първия тур как са гласували ДПС и на втория тур как са гласували ДПС.

Благодаря Ви, уважаеми господин Ангелов. Процедура – господин Попов. Колеги, само да напомня, че темата е друга.

За да може обществото да направи свои собствени изводи – не само да слуша частични изявления от трибуната за това кой с кого, кой е откритото или скритото лице на една или друга политическа партия, предлагам прякото излъчване на дебатите и гласуването по тази точка от дневния ред. Благодаря Ви. Благодаря, господин Попов. Друго мнение има ли? Ще подложа на гласуване направеното процедурно предложение.

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми народни представители! Това гласуване показа, че колегите от ГЕРБ, а мисля, че и от ДПС, които гласуваха против него, наистина искат да премине тайно и задкулисно.

Моля, отменете това гласуване. Моля, режим на гласуване, прегласуваме предложението. Моля, отменете и това гласуване, защото отново има проблем.

Моля, режим на гласуване.

Моля само да не ме прекъсвате, господин Председателю. Господин Шопов, ще Ви прекъсна, когато нарушите Правилника. ПАВЕЛ ШОПОВ: Аз никога не нарушавам Правилника, господин Председател, защото прекрасно го зная.

Тук, понеже стана въпрос за тези, които говорят на майчин език. (Шум и реплики.) Ами тези, които повдигнаха въпроса за ДПС и участието му в управлението в този по-късен етап от мандата, са виновни – все по-често да прибягват до услугите на ДПС, защото тези така наречени патриоти, а всъщност лъжепатриоти, докараха до там да бъде разбита управляващата коалиция. И оттук нататък аз ще припомням точно думата „резили“ – „кадрови резили“. Тук, под това предложение за Пеньо Пенев са се подписали Валери Симеонов и Искрен Веселинов. Същите тези, които до този момент ни натресоха – спомняте си, началото на мандата

Минаха не минаха няколко дни и отново беше вдигната гордо глава пред един танк в Националния исторически музей, отново с хитлеристки поздрав. Този път кадър на ВМРО. Първият беше заместник-министър Павел Тенев, вторият беше Иво Антонов, който и в момента е действащ шеф на дирекция в Министерството на отбраната. го извадиха, но вторият стар кадър беше устискан и продължава да бъде там. Златен кадър на Симеонов от Костинброд – участничка в трафик на бежанци. Мисля, че се казваше Анелия Велева с наказателно производство. Замлъкна се и никой повече не чу какво се случи. А какво става, скъпи колеги, знаете ли с кой? Чудим се, след като се съобщи за едни 600 хил. лв. за гаранция, никой повече не чу какво става, и ще попитам Каракачанов и Искрен Веселинов: какво става с Бате Харо?

Не е това, което виждате. Какво е – питаме Ви от ВМРО? Не било това, което виждаме! Какво е то с Бате Харо? (Шум и реплики.) В Комисията за защита от дискриминация представител на „Атака“ беше заменен с бурен натиск отново със златен кадър на Симеонов. Толкова златен кадър, че когато го попитахме: какво става там – ела, кажи: една зала е наименувана

Министерството на правосъдието; Султанка Петрова – имаше смъртен случай при ремонта на Партийния дом, там се споменаваше фирмата на мъжа ѝ – потъпка се. Аз говоря за кадровата мощ на ВМРО и НФСБ – за това! Продължавам. Вижте какво невероятно постижение – първият министър арестуван и е в ареста. Това го постигна ВМРО!

кадровите провали на тези, които отново предлагат, отново искат техен кадър да бъде назначен някъде.

Господин Михов, имате думата за процедура. Уважаеми господин Председател, госпожи и господа! Аз лично настоявам за наказание на господин Шопов. За втори път настоявам за негово наказание! е почтено. Непочтителна и унизителна към цялото Народно събрание е подобна реч, която дамгосва, обвинява и раздава квалификации на хора

ако се върнем към нашите традиции, ние можем да въведем ред! (Възгласи Само ще спомена това, което беше казано онзи ден пред паметника на Апостола от една българска писателка, която я четат по целия свят:

Колеги, имаше явно нарушение на Правилника в няколко члена. В съответствие с моите разбирания за прилагането на наказателната му част на следващия Председателски съвет ще поставя въпроса

Господин Шопов, убеден съм, че Председателският съвет ще Ви даде възможност и ще вземе правилно решение. Моля Ви, седнете на мястото Нека да продължим по темата. Отклонихме много нещата. Във Ваш интерес е, господин Шопов, просто седнете. Нека да продължим дебата по темата.

Тук пред Вас и Вие го чухте добре – поне три пъти ме нарече… Как ме нарече – чухте. Затова настоявам той също да си понесе последиците. Вие ме прекъснахте точно тогава, когато аз започнах с най големите кадрови провали

Това беше процедура, господин Ангелов. Моля Ви не злоупотребявайте с Правилника. Не, няма да Ви дам думата, защото нямате основание. Аз вече… (Шум

защото поне на мен ми се чуха думите на доцент Михов, който каза: ако ние се върнем към нашите исторически корени, знаем как да се справим с проблема, как да го уредим. Това тук трябва да има пояснение какво визира доцент Михов, към кои исторически корени и как ще се уредят? Какво точно се визира в това нещо, защото то може да бъде разтълкувано като заплаха, включително заплаха за живота на народен представител, изречено от трибуната. Това нещо трябва да има обяснение и това също трябва да бъде подложено на Председателски съвет – да бъде разгледано много внимателно. Може би голяма част от залата изпуснаха това нещо, докато се говореше, но това е много съществено. Не може ние по повод на емоциите си да изказваме такива слова оттук. Не приляга на тази трибуна, на историята на тази трибуна ние да го правим. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Александров. Може да има различен прочит на изказването на доцент Михов. Моят прочит изключва заплаха (шум и реплики), но Вие имате право – Вие също, колеги, на Председателски съвет да разгледате този въпрос, така че нека да продължим с изказванията. Колеги, има ли други изказвания? Господин Свиленски, заповядайте. Благодаря уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги народни представители, уважаеми кандидати за заместник-председател и членове на Съжалявам, че в такава важна дискусия, в такъв важен избор, се стига до този дебат, който може би беше правилно българските граждани да не го виждат, защото свалихме още няколко процента от нашия рейтинг. За съжаление, това го направиха всички участници в управлението на държавата. Господин Ангелов, когато Ви направих реплика, че Вие сте част от управлението, имах предвид партията Ви, не Ви казах да се разграничите от ДПС, а Ви казах да се разграничите от ГЕРБ, но Вие не разбрахте това. Участието Ви в това управление води до тези неща. Така се управлява държавата – със скандали, с пазарлъци с обиди. Това излиза и навън на улицата, така обществото възприема парламентаризма. За съжаление, голямата вина и голямата отговорност е на всички нас тук, но повече на тази част от залата, защото, както видяхте, колегите отляво стояхме и Ви гледахме с голям интерес. Сега по темата.

кой кандидат каква програма, визия и идеи има за развитие на КРС, за регулиране на сектора. Това е независим регулатор, който трябва всеки един от Вас, когато гласува за всеки един от тях, да знае какви идеи има. Ние в Комисията съобщения ги изслушахме, имаме мнение за всеки един от кандидатите. За съжаление, останалите 218 или 220 депутати няма как да знаят, защото процедурата е такава, ще кажете: „Процедурата беше прозрачна – изслушване в комисия, парламентът гласувал, парламентът разбрал.“ Разбра се, уважаеми колеги, че решенията в тази зала само се легитимират с натискане на бутона, че решенията се вземат някъде другаде. Това проличава в изказванията и на Патриотите, и на колегите от „Атака“, а сега ще проличи и в моето изказване. изказване. Господин Ангелов призова всяка парламентарна група да каже за кого ще гласува. Аз ще стигна по-далече, господин Ангелов. Освен това, че нашата парламентарна група ще подкрепи единствено кандидатурата на госпожа Деница Златева, ще дам на председателя и резултата от гласуването. (Показва запечатан плик.) Ще го дам сега и ще помоля журналистите след това да поискат този списък от председателя и да видят дали този парламент взема решения, или решенията се вземат някъде другаде, а тук се изпълняват. ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Свиленски, не използвайте фигурата на председателя. Не мога да взема това и не се ангажирам по такъв начин. ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: За информация на журналистите, аз съм снимал с телефона си с час, когато съм запечатал този плик, и мога да им го покажа после,

Само след няколко минути, уважаеми колеги… Господин Председател, ако претендирате за прозрачност, прочетете ги, за да стане ясно и на гостите отгоре как в българското Народно събрание се вземат решения, как се спускат решения и как се изпълняват от парламентарните групи, и как се управлява България. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Уважаеми колеги, не може да продължаваме така! Предстоят избори на много други органи и по този начин държавата няма да стигне доникъде. Ще очаквам адмирал Манушев един ден да дойде и да каже:

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин поздравявам Ви за прозрението, до което сте стигнали, но защо чак сега – три години по-късно? Ние, без да даваме плик, обявихме гласуването за членовете на Висш съдебен съвет, когато това беше факт. Или просто когато няма да бъдат избрани членове на БСП, е голям проблем за държавата, а когато точно ние предрекохме какъв ще бъде резултатът от гласуването на членовете на Висш съдебен съвет, е проблем за държавата. За тази прозрачност и за това да няма задкулисие в и за това да бъде ясно демонстрирано поведението на всяка политическа партия и тя да носи отговорност за действията си пред българските граждани, ние апелираме от първия ден, от който сме в Народното събрание. Ако Вие достигате до извода, че има задкулисие три години по-късно само защото БСП явно не участва в него,

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Свиленски, много ми е трудно да Ви направя реплика, но само ще припомня, че процедурата по изслушване е гласувана от Народното събрание.

нашите кандидати. Те се представиха достойно, затова и всички са допуснати до това. Натискането на копчето всъщност е изборът на народните представители. Това натискане на копчето променя закони, променя партийната субсидия, променя кадровите решения или избира кадровите решения, така че натискането на копчето всъщност е волята на народните представители. Не мога да се съглася, че, видиш ли, тук има крайна или различна договорка. Що се отнася до това кой ще бъде избран и как ще бъде избран – ние чухме колегите – едните няма да подкрепят еди-кой си кандидат, БСП казаха, че ще подкрепят техния. Мисля, че е много лесна аритметиката, не само за журналистите и за народните представители, а и за цяла България. В този филм – да се омаскарят кандидатите, които се представиха достойно, ние няма да участваме. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Летифов. Трета реплика има ли? Не. Господин Свиленски, имате думата за дуплика. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Летифов, както на Вас Ви беше трудно да ми направите реплика, така на мен ми е още по-трудно да Ви направя дуплика, защото сте прав. Формално – да, Комисия, изслушване, интернет. Питам колегите: колко от колегите гледаха по интернет или се запознаха с кандидатите? СТАНИСЛАВ

Репликата ми е основно към госпожа Таскова. Госпожо Таскова, Вие преди няколко минути тук, в тази зала, гласувахте да не се излъчва заседанието пред българските граждани. Защо Ви е страх да видят българските граждани как Вие подкрепяте мнозинството? Госпожо Таскова, само да Ви напомня, понеже казвате кога е прозрението. Първо, аз Ви благодаря, че заявихте и от Вашата парламентарна група – приемам го за становище на цялата група, че БСП не е участвала в задкулисието в държавата. Благодаря за което! Благодаря. (Шум.) Ние ясно заявихме кого ще подкрепим. По-притеснителното е, че Вие ясно заявихте, че знаете резултата, както и аз, между другото, го знам. Само че Само че аз го знам на база на това, което се случи, а Вие го знаете на база задкулисието, което Ви е казало какво да правите. Това ще излезе сега на таблото – като излязат резултатите, ще видите там ВОЛЯ колко гласа има и за кого.

Продължаваме с изказванията. Има ли други изказвания, колеги? Госпожо Таскова, заповядайте.

Уважаеми господин Председател, винаги от парламентарната група на ВОЛЯ сме следвали поведение, което да издига авторитета и имиджа на народните представители в България пред очите на българските граждани. Когато от трибуната се изричат ясни лъжи и когато има некомпетентност, ние няма как да не реагираме и да не искаме да търсим справедливостта. Предизвикана съм, естествено, от дупликата на господин Свиленски да отговоря за БСП когато те участват, има задкулисие, когато не участват, това е парламентарен живот. Същото е и с корупцията – когато те участват, е просто другарско разпределение на средствата на българските граждани, когато не участват, обаче е корупция. (Единични ръкопляскания от ГЕРБ.) Аз няма да си позволя да Ви казвам дали имате право да ми говорите така, или нямате право да ми говорите по този начин. Това, което Вие си позволихте Вие си имате Вашето политическо поведение, Ваш образ пред Вашите избиратели, имате право да ми говорите така, както прецените, но не подценявайте хората, които ни гледат, независимо дали се излъчва пряко по БНТ или в момента по Канал 3, защото те могат да си направят изводите – има ли задкулисие и кога БСП участва. Искате ли да Ви припомня и случая със субсидиите? Искате ли да Ви припомня, че тогава ВОЛЯ гласува „против“ всички предложения и подкрепи само и единствено волята на българските избиратели – за един лев. На това как му казваме?

Госпожо Таскова, няколко пъти вече взимате думата от трибуната и така и не разбрахме ВОЛЯ – Вашата парламентарна група, кого ще подкрепи.

Кажете кого подкрепяте?! Това е важно! Ще подкрепите ли кандидата на ДПС? Ще подкрепите ли на ГЕРБ? Ще подкрепите ли на „Обединените патриоти“ или на БСП? Кажете кого подкрепяте?! То е ясно, че ще се види при гласуването. Въпросът е обаче… Излезте и кажете – нали сте много морални и честни, отговорни и винаги говорите от името на българския народ. Кажете: „Ние, ВОЛЯ – Българските еди какви си – ще гласуваме за този и този, защото ги считаме, че са най-достойни и ще защитават интересите на народа.“ Благодаря Ви.

Ангелов, аз съм убедена, че няма някой в залата, който да не е разбрал кого подкрепяме ние от ВОЛЯ. Ще подкрепим кандидата, който сме предложили, и предложението, под което сме се подписали. Нека да стане ясно за всички, които не са разбрали, ако това е най-важното. Не че аз разбрах Вие дали ще подкрепите кандидата на ВОЛЯ, но аз никога не съм се вълнувала от това какво правите Вие, защото то никога не води България

Благодаря, уважаеми господин Председател. Във връзка с предишното изказване, да внесем едно уточнение. Госпожо Таскова, Вашата кандидатура, под която сте се подписали, не сте ли се подписали общо с ГЕРБ? Така ли беше, или не е? Елате и кажете, за да знаем. Понеже говорите за задкулисието, понеже говорите за липсата на прозрачност, гласувате по един начин, говорите по друг. Елате, заявете с кого подписахте Вашата кандидатура, с кои партии как се договорихте, кога, къде. Благодаря. Благодаря. Реплики? Реплика, господин Свиленски. ВОЛЯ, заедно с ГЕРБ и с „Обединените патриоти“ са подписали една и съща кандидатура заедно, не участвайки в управлението, но участвайки в кадруването! Не участвайки в управлението пред медиите, но участвайки в управлението на практика – и при гласуването на вота на недоверие, и при гласуването на бюджета, и днес също ще видите как се подкрепя управлението. Нека не се спекулира! Българските граждани са умни хора и знаят как се изразява подкрепа. Когато се подписваш заедно, когато гласуваш заедно, значи споделяш политиката на

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Правя реплика на колегата Филип Попов. Той може би пропусна един съществен момент спрямо моралните стожери от партия „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“. Бихме искали колежката Таскова да обясни при гласуването на председателя на КПКОНПИ, когато изкарахте Ваш кандидат в лицето на достойния Симеон Найденов,

Благодаря